Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Maris Lauri ja kultuuriminister Tiit Terik. Head ametikaaslased! Palun arvestame sellega, et kuna on 12 teemat ette registreeritud, siis on iga küsimuse juures üks täiendav küsimus ja üks lisaküsimus. Nii nagu ikka, küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks kolm minutit. Alustame. Esimese küsimuse esitab Riigikogu liige Henn Põlluaas. Ka siit palavad õnnesoovid tänase sünnipäeva puhul! Vastab Vabariigi Valitsuse liige peaminister Kaja Kallas, teema on demokraatia. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Minu küsimus on ajendatud siirast murest demokraatia säilimise pärast Eestis. Põhiseadus sätestab, et Eesti on demokraatlik riik. Kogu riigiaparaadi, põhiseaduslike institutsioonide ja valitsuse tegevus peab sellest lähtuma. Ometi oleme terve teie valitsuse võimuloleku aja näinud aktiivset tegevust, mis viib meid üha enam totalitaarse jälgimisühiskonna poole ja kehtestab äärmusliberaalset kõva käe režiimi. Ma räägin seadusandlikest algatustest, mida on tänane valitsus esitanud ja osaliselt juba ellu viinud. Ma räägin hädaolukorra seadusest, millega laiendatakse päästjatele politsei õigusi inimeste arreteerimisel ja kinnipidamisel, ma räägin NETS‑ist, tsensuuri loovast meediateenuste seadusest, millega oleks meie ajakirjandus ja ajakirjanikud suukorvistatud, superandmebaasist ABIS, võrdse kohtlemise sildi all inimeste religioossetest ja moraalsetest tõekspidamistest ülesõitmisest ja nende diskrimineerimisest ning muidugi värskest üleüldisest stalinliku pealekaebamissüsteemi loomisest, mille teie kõrval istuv justiitsminister menetlusse andis. Kui siia lisada veel teie kavatsetav vihakõneseadus, siis on tagajärg katastroofiline. Demokraatiast ja vabast ühiskonnast ei saa enam rääkida. Mina ei ole nõus ja Eesti inimesed ei ole nõus elama sellises kohutavas orwellilikus düstoopias, kus sind võidakse karistada iga sõna ja ka mõtte eest ning kus varsti, kui te samamoodi jätkate, puuduvad veel ainult koonduslaagrid neile, kelle moraalsed, eetilised ja maailmavaatelised eelistused teie omadega ei kattu. Miks te teete seda? Seda ma küsingi. Miks te teete seda? Aitäh, hea esimees! Tere! Ja palju õnne sünnipäeva puhul! See kirjeldus oli teil küll ilukirjanduslikult väga mahlakas, aga ei vasta absoluutselt Eesti tegelikule tegelikule olukorrale. Valitsus tegutseb vägagi põhiseaduse raames ja on põhiseadust alati järginud, nii nagu on järginud põhiseadust ka teised riigiinstitutsioonid. Ma

kus näiteks avalikud kogunemised keelati aprillis 202[0], meil olid kõik asjad kinni. See loetelu on päris pikk. See oli see, mida teie tegite. Teiseks, te tegite nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused, millega võim anti tegelikult valitsusele ja võeti Riigikogult ära, et valitsus saaks kiirelt otsuseid teha, näiteks mis puudutab nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks vajalikke kontrollimeetmeid. Me oleme algatanud valitsuses seadusemuudatuse selle jaoks, et Riigikogu ikkagi rohkem kaasata, nagu demokraatlikule riigile kohane. Ma väga loodan, et EKRE seisab oma sõnade taga ja ka toetab seda eelnõu, mis annab Riigikogule rohkem jõudu juurde. Nüüd vaenukõnest. Vaenukõne on suur probleem. Tegelikult on see, kuidas kutsutakse üles inimesi vaenama,

juhul, kui inimene saab reaalselt haiget. Ehk vaenukõne on justkui karistatav, kui keegi saab reaalselt viga. Aga miks keegi peab reaalselt viga saama, kui vaenu õhutatakse? Me oleme ajaloos näinud väga palju selliseid hetki, kui kõigepealt maalitakse pilt, et kõikides probleemides on süüdi näiteks üks inimrühm või inimene, ja järelikult selleks, et kõikidest probleemidest lahti saada, tuleb see inimene või grupp hävitada. Seda me oleme varem näinud ja me tõesti ei taha, et see korduks. Nüüd

ühiskonna vabadust ja demokraatiat piiravat eelnõu nagu need, mis ma siin ette lugesin, mis on teie koostatud ja siia menetlusse toodud vastuvõtmiseks. Need piirangud, mis me tegime tõepoolest eelmises valitsuses, olid seotud koroonaga, need olid seotud eriolukorraga, need olid ajutised, aga teie olete terve see aasta ühiskonda represseerinud ja kõik kinni pannud.Okei, siin tegemist pandeemiaga, aga mina räägin tõelisest demokraatiast, sellest, mida teie tahate teha, ja sellest, mis on meil põhiseaduses sätestatud. Kõik need eelnõud, mis ma siin ette lugesin – pealekaebamissüsteemi loomine, tsensuuri sisseviimine ja vihakõneseadus –, ongi just need, mis viivad meid tagasi

alusel te ju lootegi just sedasama orwellilikku ühiskonda, sest kõik sellised

täna. Aga see teile ei loe, te tahate selle teha veelgi hullemaks, nii et ka sõnade ja mõtete

Esiteks, jällegi pean teid korrigeerima. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, millega te tulite välja siis, kui teie olite valitsuses, vastupidi, ütles, et valitsus saab ilma eriolukorda välja kuulutamata kehtestada kontrollimeetmeid. See oli see, mida teie otsustasite, see oli see, mida te Riigikogus toetasite: ilma eriolukorrata saab piirata inimeste õigusi. Teiseks tahan korrigeerida seda, mida te ütlesite, et meie ajal on kõik kinni pandud. Vastupidi, ühiskond on olnud avatud.

peatati huvireisid, peatati viisade väljastamine, suleti spordisaalid, jõusaalid, saunad, spaad ja spordiklubid, suleti kaubanduskeskused, söögikohtades lubati ainult toidu kaasamüüki ja nii edasi. Tulen vaenukõne juurde. Te ajate selle sassi vihaselt rääkimisega, mida

et on vaenlane, kes on kõigis nendes probleemides süüdi, kutsute üles neid inimesi ründama, ütlete, ma ei tea, et näiteks meie oleme Eesti riigi vaenlased? Miks te teete seda? Meie ei ole Eesti riigi vaenlased. Meie lähtume põhiseadusest. Meie lähtume sellest, et meil toimusid 2019. aastal valimised, mille Reformierakond võitis. Reformierakonnal on õigus valitsus moodustada, täpselt demokraatlikel alustel, mis toovad kokku hääled, mis siin Riigikogu saalis on. Me teeme valitsuses otsuseid,

Ei mina, ei meie erakond, ei meie inimesed ei ole iialgi kutsunud üles politseinikke ja nende perekonnaliikmeid ründama või mida iganes, mida me siin praegu peaministri suust kuulsime. See on absoluutne vale.Teine asi on see.

Oma küsimusele ei saanud ma mitte mingisugust vastust. Paluks ikkagi peaministrile teha märkuse, et kuigi me võime siin rääkida vabalt, mida me soovime, aga siiski ilus ja kohane oleks vastata küsimusele, mitte lihtsalt vastata süüdistustega. Aitäh! Jah, kui te küsite ja kui te vastate, juhatajana sellesse väga siin sekkuda ei saa. Aga loomulikult, mida täpsemad on küsimused ja mida täpsemad vastused mõlemalt poolt, seda parem. Läheme edasi. Lisaküsimus. Valdo Randpere, Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Mina jälle vastupidi Henn Põlluaasale ... Ma olen lausa imestunud selle üle, et te suudate sellisele jamale üldse vastata, mida Henn Põlluaas suust välja ajab.

Ühtegi küsimust ei ole julgeolekuolukorra kohta. Sellepärast ma tahaksin teada, mis on juhtunud viimase 24 tunni jooksul. Ma tean, et täna õhtul te lähete Prantsusmaale kohtuma president Macroniga. Rääkige meile, palun, sellest, mis seis on praegu Ukrainas, mis seis on Euroopas,

täpselt samamoodi ka hindab seda, mis on toimumas Ukraina ümber ja milliseid samme võtab Venemaa järjest ette. Venemaa on justkui öelnud, et ta deeskaleerib ja viib oma vägesid ära. Tegelikkuses me seda ei näe. Me ei näe reaalseid samme, et

Me nägime ka ulatuslikke küberrünnakuid Ukraina vastu. Me oleme seda ka enne öelnud, et sellised rünnakud tulevad. Tõenäoliselt tulevad erinevad hübriidrünnakud, küberrünnakud on üks osa nendest. Õnneks Ukrainas kõik süsteemid taastati ja elu sai minna edasi, aga eks neid eks neid tuleb veel. Tõenäoliselt peame küberrünnakuteks olema valmis nii meie kui ka teised Euroopa riigid. Täna õhtul ma sõidan tõesti Pariisi kohtuma ka president Macroniga, homme toimub Euroopa Liidu Ülemkogu, kus kõik Euroopa valitsus‑ ja riigijuhid on koos. Kindlasti tuleb see teema arutelule. Julgeoleku tugevdamine ka NATO tasandil on ülioluline. Sellega tegelevad praegu ka kaitseminister ja NATO idatiiva tugevdamisega, just selleks, et meie julgeolek oleks täiesti tagatud. Mis on positiivne? Positiivne on see, et NATO-liitlaste liin on pidanud, on olnud väga ühtne. Me oleme olnud pidevates konsultatsioonides ja meid

täiesti kindel. Juhuks kui liitlastega ehk meiega peaks midagi juhtuma, meie suhtes peaks toimuma mingi agressioon, siis Ameerika Ühendriigid nagu NATO suurim riik ja liitlane võtab oma artikkel viie kohustust väga tõsiselt. Artikkel viis ütleb, et rünnak

Aitäh! Austatud peaminister! Venemaa on viimastel kuudel koondanud Ukraina ründamiseks tohutud sõjajõud ja destabiliseerinud olukorda kogu Euroopas. Varasemalt on Venemaa pannud toime mitmeid kuritegelikke ründeid oma naaberriikide suunas ning alustanud sõjategevust Gruusias ja Ukrainas Donetski ja Luhanski piirkonnas ning okupeerinud Krimmi. Venemaa Riigiduuma otsustas tunnustada niinimetatud Luhanski ja Donetski rahvavabariikide iseseisvust. Nende vägivaldne eraldamine Ukrainast on jõhker rahvusvahelise õiguse rikkumine. Venemaa on ka esitanud nõude, et Ukrainat ei tohi võtta NATO‑sse. See on samuti Ukraina suveräänsust ja ka rahvusvahelist õigust rikkuv sekkumine Ukraina ja NATO vahelistesse suhetesse. Putini lähiajalookäsitlus, ähvardused ja diplomaatia sõjalise jõu toetusel ning nõudmine kujundada ümber kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur ja ka riikide piirid, lähtudes Venemaa imperialistlikest huvidest, sarnaneb väga Hitleri möödunud sajandi 1930. aastate poliitikaga. Kujunenud olukorras on täiesti arusaamatu Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa korduv initsiatiiv liikuda edasi Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimisega, mida olete õigustanud siin saalis ja mujalgi ka teie peaministrina.Minu küsimus on: miks praegu, ääretult ebasobival ajal, ei anna teie ja teie juhitud valitsus endale aru, et just nimelt praegu piirilepingu ratifitseerimisega flirtides, kusjuures ei mainita ka Tartu rahu, aitame me kaasa Venemaa kuritegeliku poliitika seadustamisele ja sellele praktikale, mida nad viivad ellu Donbassis? Kas Eesti Vabariigi valitsusel ei oleks praegu mõistlik vaikida ja lähtuda põhimõttest, et vaikimine on kuld?

põhimõtteliselt imestusega selle üle, et täna ei küsita ühtegi küsimust julgeolekuteemadel, ja siis selgus, et Helir-Valdor tegelikult küsib. Ma väga vabandan selle eest, et ma sellise hinnangu andsin. Ma tahan põhjendada seda sellega, et infotunni

kas oli see küsimus alguses valesti defineeritud või siis muutis Helir käigu pealt küsimuse sisu. Mind viis eksitusse just see paber, mis laua peal on. Sellepärast ma vabandan. Kaja need infotunni teemad, mis antakse ette, ole alati üks suur nuputamine, mida Riigikogu liikmed tegelikult küsida plaanivad. Ma pean ütlema, et meil on terve meeskond, kes üritab ära arvata, mida üks või teine Riigikogu liige tegelikult on mõelnud, kui ta näiteks ütleb, et ta tahab küsida kriisimeetmete kohta. Teemasid – ma ütlen ka Helir-Valdorile –, on siin terve rida, mida võiks küsida. Aga pean tunnistama, et te üllatasite – seda ma ei arvanud. (Hääl

need nõudmised, mida Venemaa on esitanud, on täiesti ennekuulmatud. Tegelikult nad nõuavad asju, mida nad nõuda ei tohiks,

Piirileping on sõlmitud ja koalitsioonileppes on meil ka kokku lepitud, et me otsime võimalusi ratifitseerimiseks. Varasemalt on kokku lepitud ka Riigikogu tasandil, et see ratifitseerimine saab toimuda ainult üheaegselt ehk samaaegselt Venemaa Riigiduumas ja samaaegselt Eesti Riigikogus. Korraga, samal ajal. Kas on õige aeg seda teha? Esiteks ei ole Venemaa poolt mingit soovi piirilepingut ratifitseerida, et sellega koos edasi minna, seda ei ole. Aga kas see on õige aeg? Ma Ma ütlen nii, et kui on sellised kriisid, siis pigem on meie turvatunde ja meie julgeoleku heaks vajalik, et meil on kokkulepe, kuidas meil piir kulgeb, et ei tekiks mingit segadust ka sellisel hetkel, kui peaks toimuma agressioon meie vastu. Aga

loetav ja ettearvatav, et räägime kriisidest, ja julgeolekukriis on praegu kõige peamine kriis. Aga ega ma vastusest aru ei saanud. Te ütlesite, et te ei pea õigeks seda aega, aga ometigi on välisminister mitmel korral seda initsiatiivi rõhutanud, ja mitte ainult siseriiklikult, vaid ka suhtluses Venemaaga. Ka välispoliitika arutelul alles eile see teema siin tõstatus. Välisminister, nagu ma aru sain, peab igati õigeks ka Eesti ühepoolset initsiatiivi sellel teemal.Mina tahan küll öelda, et piirilepingu ratifitseerimine sellisel kujul, nagu ta praegu kokku lepitud on, ei vasta Eesti riigi strateegilistele huvidele, veel vähem praeguses olukorras, kus Venemaa aktiivselt kujundab just nimelt riikide piire ümber.

bürokraatlikku kompenseerimismehhanismi, meedet, mille valitsus esimesena vastu võttis. Nüüd on ka tuludeklaratsioonide täitmise aeg.

Aitäh! Kõigepealt piirilepingu kohta: ma ütlesin, et praegu seda ei toimu. Toimuvad tehnilisel tasandil konsultatsioonid, mingeid läbirääkimisi ju ei käi. Seda ei ole. Ratifitseerimist ju ka praegu ei toimu. Nüüd küsimuse

puhul, kus teatud tarbimise taseme ja hinnatõusu puhul hüvitatakse ülejäänud hinnatõus. Te küsite sihitud meetme kohta. Sihitud meetme kohta on esiteks positiivne öelda seda, et keskmine toetus, mida selle alusel välja makstakse, on 163 eurot. Inimesed seda taotlevad ja tegelikult ka kohalikest omavalitsustest tuleb tagasiside, et need menetlused lähevad päris kenasti. Kas tuludeklaratsiooni alusel tagasi saadud tulumaks läheb sinna tulu hulka? Ma ausalt öeldes jään praegu vastuse võlgu. Ma igaks juhuks kontrolliks selle üle, ma ei julge praegu kindlalt vastata. Nüüd Nüüd üks lisaküsimus. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Loomulikult, meil on konsensus kõikide teiste Euroopa ja muude riikidega ja meie NATO‑liitlastega selles, et riikide suveräänsust, puutumatust ja territoriaalset terviklikkust ei tohi rikkuda. On tervitatav, et me seisame Gruusia ja ka Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest. Loomulikult tulebki nii käituda. Aga kui samal ajal põletakse siiski soovist teha sellisele paariariigile, sellisele agressorriigile, kes sülitab rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonide peale, selline territoriaalne kingitus, eriti veel tänases olukorras, siis see on ju täiesti mõeldamatu. See näitab tegelikult ju meie kahepalgelisust. Me saadame sellega signaali Venemaale, et rikkuge rahvusvahelist õigust, rünnake teisi riike, annekteerige, okupeerige nende alasid, küll see varem või hiljem heaks kiidetakse. Eesti annekteeritud ja okupeeritud alade ning näiteks Krimmi või Osseetia vahel ei ole mitte mingisugust muud erinevust kui ainult see, et meie alad võeti varem ära. ära. Selle juures ongi väga hämmastav teie valitsuse valmisolek loobuda vabatahtlikult, tasuta, meile kuuluvatest aladest. aladest. Eile väitis näiteks välisminister, et ratifitseeritud piirileping annab meile lisatagatise julgeoleku kohta.

See on sõjahüüd. Selge. Küsimus, kas me hakkame praegu esitama Venemaale territoriaalseid nõudmisi – praeguses olukorras, kus Venemaa narratiiv on see, et NATO riigid tahavad Venemaale kallale tungida ja tema territooriumi ära võtta, kõlab see tõesti nii, nagu me hakkaksimegi neid alasid praegu tagasi võtma, mida me ju reaalselt tegema ei hakka. Teiseks, kui teil on plaan esitada neid territoriaalseid nõudmisi ja hakata neid alasid tagasi nõudma, siis [arvestage, et] ega me neid alasid ei saa tagasi ilma nende inimesteta, kes sellel sellel alal elavad. See tähendab, arvestades elustandardit, mis seal on, kindlasti täiendavat koormust ka meie poolele. Aga jah, praegu on mõistlik hoida seda joont, et me ei hakka ise kellegagi tüli norima, eriti praeguses olukorras Venemaaga, sest olukord on niigi väga plahvatusohtlik. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Vahepeal on protseduuriline küsimus. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ma pean täpselt samamoodi tähelepanu pöörama sellele, et tegelikult peaminister lihtsalt vassib siin, süüdistab, justkui ma oleksin rääkinud midagi Venemaale kallaletungimisest või sellest, et NATO peaks kallale tungima ja need alad sõja jõul tagasi võtma. Mitte midagi sellist pole ma rääkinud, mitte midagi sellist ma ka ei mõtle. Ma küsisin hoopistükkis, et välisministri väitel annab see ratifitseerimine meile julgeolekutagatisi, lisatagatisi, ja palusin neid kirjeldada. Sellega ei olnud suuteline hakkama saama välisminister ja ma näen, et ka peaminister mitte. Nii et kahjuks ei kuule me mingeid põhjendusi, milleks siis peaks selle piirilepingu ära ratifitseerima. Aitäh!

Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud justiitsminister! Jaanuarist jõustus uus elatisraha maksmise ja määramise süsteem. Aega on sellest alles väga vähe möödas ja ilmselt ei ole teil veel ülevaadet või täiendavat infot, kuidas selle rakendamine on õnnestunud. Tõsi, oleme üht-teist meediast lugenud.

te näete juba selle lühikese aja jooksul, mis on möödunud, et on vaja midagi muuta? Väga kenasti te menetlemise ajal ütlesite, et kui märkate, et tekib probleem, siis olete valmis tulema tagasi ka Riigikogu ette, et mingeid muudatusi sisse viia, nii nagu hea õigusloome tava ikka on, et kui on midagi vaja muuta, siis seda tehakse. Kas teil on mingit sellist tagasisidet ka kohtute poolt? Kardetakse, et kohtud võivad suure töökoormuse alla langeda, kuigi nii nagu seletuskirjas [öeldud], ka seaduse rakendamisel kõik need varem määratud lahendid kehtivad. Tõsi, inimene võib pöörduda uuesti kohtusse palvega neid ümber vaadata.

Mööda on läinud natuke üle kuu, poolteist kuud, isegi natuke vähem. Kindlasti, kui selline pilt tekib, siis ma kinnitan veel, et kui tekib reaalne vajadus muutmiseks, siis me oleme selleks valmis. Nüüd sellest vastuolust, mis on tekkinud kalkulaatori ja seletuskirja vahel. Te kindlasti Riigikogu liikmena teate, et kõige tähtsam on seadus ning kui seaduse ja seletuskirja vahel on vastuolu, siis kehtib ikkagi seadus. Nüüd on kahjuks juhtunud see lugu, et seletuskirjas on vead.

Helistati ka ministeeriumisse, küsiti, saadi selgitusi. Tundub, et see segadus on mõnevõrra vaibunud või

valgustamine ka ajakirjanduses, kohalikes lehtedes, internetiportaalides on kindlasti vajalik, et inimesed saaksid aru, kuidas seda rakendada. Kindlasti võtame selle ette

Suur aitäh! Austatud minister! See on tõsi, mina Riigikogu liikmena tean ja paljud inimesed teavad, et kehtib seadus, mitte seletuskiri. Aga seletuskirja alusel küsiti paljudelt huvirühmadelt arvamust. See oli see, mida nad ka jälgisid, lugesid seletuskirja, andsid oma tagasisidet. Nagu selgub, on siiski see väike viga seal sees. Ma tahan väga tunnustada, et tõepoolest Justiitsministeeriumi kodulehel on kenasti see selgitus ja arvutuskäik kõik välja toodud. Kontrollisin ise eile õhtul veel seda. Minu ettepanek ja palve olekski olnud see, mida te juba ka oma vastuses välja tõite, et kohalikes ajalehtedes, piirkondlikes lehtedes või ka näiteks linna‑ või vallalehtedes, tasuta lehtedes, mis on, võiks selle selgituse inimestele [avaldada]. Järsku teeks seda Justiitsministeerium, et mitte iga omavalitsus ise ei hakkaks sellega tegelema. See oleks oluline, et inimesed mõistaksid. Veel, küsimus on, et kui siiski on probleeme ja muresid, kas on siis mõistlik

Maris Lauri, palun! Aitäh! Kindlasti väga hea mõte, ma võtan selle kaasa ja me proovime korraldada nii, et see info jõuaks veel selgemalt inimesteni.Mis

aidata inimestel mõista. Me oleme valmis kahtlematult seda tuge veel pakkuma. Kindlasti on oluline, et ka inimestel kohtutes ja

veel kord rõhutan, et meil on see kodulehekülg tõesti väga hoolikalt tehtud. Kui me näeme, et mingid küsimused hakkavad sagenema, siis me kindlasti oleme valmis seda täiendama. Ka nendele inimestele, kes oma töö tõttu selliste küsimustega kokku puutuvad, oleme valmis lisainformatsiooni ja teadmisi andma, et see asi oleks võimalikult selge.

ausalt öeldes hakkab tekkima raskusi noortele seletada, miks nad peaksid jälle kevadel minema ja hakkama parklate ja teede äärest [prügi] korjama, olukorras, kus me ei anna võimalust ka autojuhtidele ja inimestele, kes maanteid kasutavad, seda prügi ära anda ja ära panna, selleks et seda käitataks nii, nagu vaja on.

Aitäh! Olen teiega absoluutselt nõus, et see on täiesti ebavajalik, see prügikastide ärakaotamine. Ma tegelikult ka majandus‑ ja kommunikatsiooniministrile ütlesin, et et Transpordiameti eelarve oli ... Ühesõnaga, ma otsin kohe selle numbri üles. Kuna küsimus oli "Keskkonnahoid Eestis", siis tõesti meeskond ei arvanud ära, et te tahate rääkida prügikastidest. Me mõtlesime, et võib-olla te tahate rääkida metsadest, võib-olla tahate rääkida Natura aladest, võib-olla tahate rääkida erinevatest teemadest, aga et prügikastidest, seda ei arvanud. Ütlen jah, et ma olen teiega absoluutselt nõus.

Nüüd täpsustav küsimus. Rene Kokk, palun! Suur aitäh! Mul on hea meel kuulda, et te tegelikult ka muretsete selle pärast. Te olete ka varem seda öelnud, et see otsus on äärmiselt rumal, mida see kahtlemata ka

saanud. Ma näen küll, et reaalne oht on see, et me sellel aastal enam seda tulemust ei pruugi näha, juhul kui me ikkagi suveks ei suuda seda asja ära lahendada ja prügikaste uuesti välja saada. Kui vaadata ka seda, kui palju RMK maksab ühe tonni

et seda peab sealt ära koristama. Nii et kui üks meede on see, et on olemas prügikastid, kuhu inimesed saavad oma prügi panna, siis see on tegelikult väike asi selleks, et hoida ära prügi metsa alla viimine. Kindlasti on inimeste teadlikkus ka suurem,

siis ma ei saa mitte jätta võimalust kasutamata. Eile keskkonnakomisjonis oli see teema laual ja just nimelt selle fookusega, et Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse kontekstis oleme astumas samme

Kui me iga päev räägime, ka keskkonnakomisjonis, et peaksime astuma samme selles suunas, et keskkonda saaks kaitsta koos inimesega, et inimene mõistaks, miks me midagi teeme,

Lubatakse küll, et need saavad tehtud 2023. aasta 1. maiks. Need omanikud, kes Natura aladel on just nimelt võib-olla metsateatisi jätnud realiseerimata

on asjaolud nii, et me paneme teie taotlused tulemüüri taha, juriidilises mõttes, ja vahepeal valmistame ette seaduseelnõu, millega ilmselt loome uue reaalsuse metsade majandamiseks Natura alal. Kuidas te seda kommenteerite ja kuidas teie kogu sellest loost aru saate? Kaja Kallas, palun! Aitäh! Natura alad loodi Euroopa Liiduga liitumisel 2004. aastal ja võib-olla

685 hektaril erametsades ja 29 673 hektaril riigimetsades või segaomandis oleval metsamaal.

ülevaatamine Keskkonnaministeeriumi poolt seisneb ka selles, et tuleb teha kindlaks, kas need kaitstavad väärtused seal päriselt ka on või neid enam ei ole.

või veenduda, et neid kaitstavaid objekte seal enam ei ole ja saab need [alad] vabastada. Ma arvan, et võtmeküsimus on ikkagi see, kuidas tabada seda tasakaalu. Ühelt poolt on metsad meil on väga palju metsa, üle 50% Eesti alast on kaetud metsaga – ja teiselt poolt on meil kindlasti ka liike, keda tuleb kaitsta, meil on asupaikasid, mida tuleb eraldi kaitsta. Aga inimene on samuti osake loodusest. Küsimus on selles, kas seda tasakaalu saab saavutada kuidagi paremini, nii et liigid säilivad ja inimene saab ka toimetada. Mina usun, et seda tasakaalu on võimalik leida,

eesistuja! Lugupeetud minister! Ma mäletan, et teie eelkäija tõi ametist lahkumise peamiseks põhjuseks selle, et valitsuses oli väga raske kultuurivaldkonna eest seista ja valitsus ei olnud nõus kultuurivaldkonda kriisis toetama. Need on tema sõnad. Teie lubasite ministriametisse astudes, et jätkate võitlust kultuurivaldkonna eest. Küsingi soojenduseks, kuidas teil on õnnestunud oma valdkonda tundma õppida. Millised on olnud teie kontaktid kultuurivaldkonna juhtide ja eestvedajatega? Dialoog, nagu näha, toimib. Aga ometi olete ka ise tunnistanud, et valitsuses on tõesti raske kultuurivaldkonna eest seista. Järjest on välja tuldud täiendavate piirangutega, ühtegi kompensatsiooni paraku tulust ilma jäänud valdkondadele ette nähtud pole. Või on? Võiks ju kehtida ilus põhimõte: uute piirangute korral peaks kohe olema ka kompensatsioonimehhanism. Konkreetsemad küsimused. Kuidas on valitsus toetanud või plaanib toetada kultuuriasutusi energiahindade kompenseerimisel? Millised lahendused on valitsus välja töötanud olukorras, kus üks kolmandik Eesti inimestest ei saa

suurusjärgus kolm kuud tagasi ametisse astusin, sain nii teistele kui ka endale anda sellise lubaduse, et valdkonna inimestega koostöö ja dialoog on selles ametis ääretult oluline. Ma usun, et ma olen seda lubadust ka saanud pidada ja oma töös aluseks võtta. Sellesse perioodi on jäänud üle 60 valdkondliku kohtumise erinevate organisatsioonide esindajatega, samuti seitse kas maakonna‑ või linnavisiiti. Mul on suur heameel, et regulaarselt üle nädala reedel toimuvad ministril kultuurivaldkonna esindajatega Teamsi vormis koosolekud, kus on mitukümmend inimest, kes igapäevaselt meie kultuurivaldkonnas toimetavad. Nii et julgen öelda küll seda, et see kontakt on hea, tihe ja väga töine. Me otsime seal üheskoos lahendusi erinevatele küsimustele, mida teie markeerisite.Mis puudutab kompensatsioonitemaatikat, siis siin on oluline välja tuua, et nii tänane valitsus kui ka

Kindlasti on see vajadus ühtpidi suurem, aga loomulikult saab avaliku rahaga ümber käia väga selgelt piiritletud raamides. Mis puudutab energiatemaatikat, mida te mainisite, siis tõepoolest, lisaks kodumajapidamiste toetamisele on ääretult oluline vaadata ka juriidiliste isikute poole, mille hulgas on muuseume, kontserdisaale, teatrihooneid, sõltumata nende omandivormist, kas nad on riigi asutatud sihtasutused, kuuluvad nad kohalikule omavalitsusele või on kultuurikorraldajate loodud eraasutused. Ka siin aitab võrgutasude kompenseerimine energiakuludelt kokku hoida.

Mis puudutab COVID‑tõendeid, siis tõepoolest, siin on poliitiliste vaidluste koht. Keskerakond on väljendanud oma soovi nendest tõenditest loobuda, kuna need täna meie ja paljude teadlaste hinnangul oma ülesannet ei täida. Austatud koalitsioonipartneriga me siin kokkulepet saavutanud ei ole, töötame selles küsimuses edasi. Palun, täpsustav küsimus! Üllar Saaremäe. Palun, Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Minu teine küsimus puudutab kultuurikomisjonile saadetud "Teatriliidu murekirja". Niisugune pealkiri tal on. Väljateenitud aastate pensionide seaduse § 14 punkti 5 alusel saavad praegusel ajal pensioni teatud kategooria artistid: vähemalt 20 aastat loomingulise tööga tegelenud balletitantsijad, tantsija staaž peab olema 20 aastat, ning vähemalt 25-aastase loomingulise töö staažiga vokaalsolistid, puhkpillimängijad ja koorilauljad. Sotsiaalministeerium on väljendanud, et väljateenitud aastate pensioni seaduse praegune kehtimine on ebaõiglane. Ebaõiglane! Ma kahtlen, kas teie ministrina sellega nõustute. Kas te tõesti nõustute, et balletiartistidelt, ooperisolistidelt, kooriartistidelt ja puhkpillimängijatelt on nende väljateenitud pensioni äravõtmine õiglane? Asendusena on välja pakutud kõrgharidusega kultuuritöötaja tööandjapensioni sisseviimist kultuurisektoris, sest kultuuripoliitika sees ei ole võimalik teha erandit ameti‑ või loomealade lõikes. Nii on minuni kostnud. Hinnanguline maksumus on 3 miljonit eurot aastas.Minu küsimus on, et te veidi kommenteeriksite seda teemat ja seda, mille arvel see raha peaks tulema, kui me mõtleme, et 20 aasta jooksul on Kultuuriministeeriumi eelarveosa riigieelarves vähenenud protsentuaalselt kaks korda, umbes nii. 2002. aastal oli see 3,84% ja 2022. aastal on Palun kommenteerige neid küsimusi ja seda teemat laiemalt. Tiit Terik, palun! Tiit Terik, palun! Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest, see, mis puudutab nimetatud pensionide reformimise soovi, siis oleme heade kolleegidega Sotsiaalministeeriumis seda küsimust arutanud. Nende initsiatiiv on see, et erisused selles küsimuses tuleks kaotada. Ma olen väljendanud Kultuuriministeeriumi positsiooni, mis selles küsimuses kindlasti näeb ette, et

meie oleme oma eriarvamust ka Sotsiaalministeeriumi kolleegidele väljendanud. Mis puudutab seda, kuidas leida vahendeid teie mainitud tööandjapensioni jaoks, siis tõepoolest, see on ühe võimalusena meil laualt läbi käinud, et tagada erinevatel kultuurialadel töötavatele inimestele see võimalus, juhul kui nende karjäär on tulenevalt tervisefaktoritest lühem kui võib-olla mõnel muul elualal, ja nimetatud 3 miljoni arvutus tööandjapensioni jaoks on meil planeeritud riigi eelarveläbirääkimistel, RES‑i kontekstis kindlasti ette võtta. Siia saab erinevaid meetmeid veel juurde tuua. Mis puudutab tagasisidet sektorist, siis me oleme seda ideed läbi rääkinud ja maininud seda ka oma kohtumistel teatriliidu esindajatega. Olen isiklikult kohtunud proua Kaie Kõrbiga, kes juhatab Tallinna Balletikooli juhatab Tallinna Balletikooli ja teab ka oma suurepärasest karjäärist seda, milline on ühe balletiartisti karjäär ja millised on valikud nendel noortel inimestel, kes maailma sisenevad.Olgu ära öeldud, et Sotsiaalministeeriumi plaanide järgi kelleltki seda pensioni, juhul kui see reform rakendub, ära ei võeta, vaid lihtsalt uutele sisenejatele seda enam ei rakendata. Nii et see, kes täna eripensioni saab, saab seda oma perioodi lõpuni.Mis

võib rääkida väga paljustki. Mina tahaksin selle lisaküsimusega osundada hariduspoliitikale, sest hariduspoliitika ja kultuuripoliitika on minu arvates lahutamatud. Ma tahangi osundada eelkõige ühele haridusreformi aspektile, mis puudutab gümnaasiumivõrku ja seda algatust motiveerida kohalikke omavalitsusi muutuste tegemiseks haridusvõrgus. Me teame, et gümnaasiumivõrguga on probleeme. Neid on pikka aega olnud just seetõttu, et laste arv on madal. Samal ajal me teame ka seda, et ühe korraliku kooli olemasolu annab kohapeal tegelikult palju rohkem kui lihtsalt pelgalt lõputunnistuse. Selle taga on teatud kultuurikiht, selle taga on mingid traditsioonid, selle taga on Eesti laulu‑ ja tantsupidu või enamgi veel. Motivatsioonipaketi osana on jäänud kõlama väga palju erinevaid aspekte, rääkides kas või rahast või sellest, et teeme koolile uue ja kaasaegse arvutiklassi. Kuidas on meil lood ikkagi selle kultuuripoliitikaga, suhestudes haridusvõrgu muutustesse? Milline on teie arusaam, kuidas Eesti ja Eesti kultuuriruum jäävad tugevana püsima, kui me lõikame ära väga olulisi alustalasid? Kas see tühimik vajab kuidagi teisiti täitmist, sest just nimelt ühe korraliku kooli baasilt on täidetud väga paljud kultuurilised põhimõtted ja tegevused? Tiit Terik, palun! Aitäh! Mul on ühtpidi väga keeruline kommenteerida haridusministri valdkonda, aga kultuuri ja kooli sidemetest ja kokkupuutepunktidest on loomulikult võimalik rääkida, nii nagu ka teie mainitud laulu‑ ja tantsupeo traditsioonist ja liikumisest, mis

seda küsimust geograafiliselt ja regionaalselt, sellest pildist lähtudes vaadata. Kool kui kultuurikeskus, nii-öelda laias mõistes kõik, mis puudutab õppekavavälist tegevust, mis tihtipeale on seotud õppekavaväliste näiteringidega, laulukooridega, tantsurühmadega – otse loomulikult on koolil siin väga suur ja oluline roll. Kui olen rääkinud ka kohalike omavalitsuste juhtidega, siis nad on seda toonitanud. Mis puudutab seda, milline on koolivõrk kohalikes omavalitsustes või ka näiteks gümnaasiumivõrk, siis loomulikult on siin väga palju erinevaid faktoreid, mida koolipidaja peab silmas pidama. Üks on kooli kooli kodulähedus ja loomulikult ka see, kui palju on võimalik häid õpetajaid väiksematesse koolidesse leida. Kindlasti ei ole see lihtne ülesanne. Kui kool on mõnes väiksemas keskuses, laste arv seal on vähenenud, siis on sinna keeruline võib-olla leida ka õpetajaid, kuna inimesed oma pere eest hoolitsedes valivad teinekord suuremates keskustes elamise. Nii et see on väga lai ja kompleksne küsimus, mida nii hariduse vaatevinklist kui ka kultuurivaldkonnast vaadatuna on ääretult oluline koos käsitleda. Aga mis puudutab konkreetselt haridus‑ ja teadusministri vaadet, siis ma usun, et tema saab seda anda kindlasti väga palju sisukamalt, kui mina seda täna suudan. Loomulikult on oluline ka kohaliku omavalitsuse kui koolipidaja vaade. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

Nagu me kõik teame, meil on hetkel päris kõrge inflatsioon. On erinevad hinnangud, kas see aasta lõpuks väheneb, mõningad hinnangud on, et ei vähene. Eile

Aitäh! Tõepoolest, inflatsioon on olnud Eestis väga kiire ja see on väga palju seotud ka sellega, et meie majanduskasv on hästi kiire. Majanduskasv on 8,6%, mis on kiirem kui teistes riikides. Positiivne on see, et ka palgad on kasvanud keskmiselt 8%, erasektoris isegi kiiremini, avalikus sektoris vähem. See aitab üle aasta nende hinnatõusudega toime tulla. Oluline on see, et pikaajaliselt käib tegelikult hinnatõusust ehk inflatsioonist üle. See praegu ka nii on. Eks meile kõigile teeb muret see hinnatõus, see inflatsioon, et kas see on pikaajaline või lühiajaline ja mis sellega ikkagi kokkuvõttes saab. Ma tean, et Eesti Pank on käimas ka Riigikogu liikmetega kohtumas, rääkides, millised on tööriistad, et üldse inflatsiooni ohjeldada, nad annavad sellest ülevaadet. Mis puudutab tulumaksusüsteemi, siis ma olen teiega

ära ja tekitada erinevad astmed, mille tagajärjel just keskmist sissetulekut saavad inimesed tegelikult kannatavad.

Nüüd konkreetse eelnõu kohta. Loomulikult, me valitsuses anname selle eelnõu kohta oma arvamuse. Selle arvamuse koostab rahandusminister ja esitab selle valitsusele arutamiseks. Nüüd täpsustav küsimus. Lauri Läänemets, palun! Ma sain sellest vastusest muidugi aru, et peaministril konkreetset nägemust siin ei ole. See on põhimõtteline küsimus ja sellele on võimalik ka põhimõtteliselt vastata, kas te toetate või mitte.

laste kohta. Meil pole lastetoetust aastaid tõstetud, aga hinnad on tavapäraselt aastaid kallimaks läinud. Inimestel, kes lapsi kasvatavad, kes seda toetust vajavad ja kelle jaoks on see väga oluline,

kordategemist. See, nagu te ise möönate, oli viga, et te 2018. aastal tulumaksusüsteemi ära lõhkusite. Jah, mina toetan tulumaksusüsteemi kordategemist selliselt, et rohkem teenimist ei karistataks kõrgema maksumääraga, vaid maksumäär oleks kõigile sama, ja kui sa rohkem teenid, siis absoluutnumbrites sa maksad ka rohkem maksu. Ma olen absoluutselt nõus, et neid, kellel on abi vaja ja kellel on suuremad

ka teinud, me oleme aidanud. Mis puudutab kõiki toetusi, siis riigi eelarvestrateegiat koos riigieelarvega arutame me septembris, õigemini saab septembris see vastu võetud, ja siis kindlasti vaatame kõikidele nendele murekohtadele ka otsa.

paratamatu vastuolu, mis on meil ühiskonnas, et rahvas väga armastab deflatsiooni, aga eksportijad armastavad väga inflatsiooni, mis aitab majandust. Te ütlesite ka, et meil on kõrge majanduskasv, mis on ääretult meeldiv. Kuigi ma ei ole päris veendunud, et kui on kõrge majanduskasv, siis peab olema ka kõrge inflatsioon.

Suur inflatsioon tekib sellest, et on liiga palju raha ja liiga vähe kaupa. Tõesti on olnud COVID‑i aeg, mis on paljudes riikides toonud kaasa suure majanduslanguse, ja pärast seda, kui kui majandus uuesti avanes, siis tekkis meeletu majanduskasv. Meil on olnud majandus kogu aeg lahti. Miks näiteks meie ettevõtjad, paljud, kes tegutsevad eksporditurgudel, on väga palju võitnud sellest COVID‑i ajast? Sest kui

– nagu ma ütlesin, Eesti Panga esindajad minu teada kohtuvad ka Riigikogu liikmetega, et seda makromajanduslikku pilti selgitada –, siis on kaks tööriista, mis aitavad inflatsiooni ohjeldada, aga need ei ole paraku populaarsed tööriistad. Üks tööriist on see, et tuleb tõsta mida keskpangad tavaliselt teevad. Teine tööriist on see, mis riigi käes on, et tuleb eelarvet kokku tõmmata. Riik peab alati toimima majandustsüklile vastupidiselt ehk kui on majanduslangus, siis riik teeb rohkem investeeringuid, nagu tsükli vastu, ja ja kui on majanduskasv, siis vastupidi, peaks teistpidi tegema, tagasi hoidma. Kui probleem on see, et meil on liiga palju raha ja liiga vähe kaupa, siis tuleks seda omakorda piirata. Poliitiliselt ei ole see mingi populaarne sõnum, mida välja öelda. Mina Mina fokuseeriks siin ikkagi eelkõige nendele inimestele, kellel on tõesti raske. Ka need energiatoetused on aidanud inflatsiooni natukene pidurdada. Kui ma

kindlalt ei ütle. Aga see on aidanud natuke seda pidurdada, sest energiahindade tõus on väga suur osa inflatsioonist, energiahinnad puudutavad kõiki. Nii et me jälgime seda asja väga tähelepanelikult ja meil on ka mõtted just selle jaoks, et

seadusandliku initsiatiivi osas. Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! See küsimus on vägagi õiguspraktiline.

hakkab. Ehk Eesti valitsuse kaudu oleme esitamas Euroopa Liidule neid seisukohti, mis käsitlevad uut Euroopa Liidu rände‑ ja varjupaigapaketti ning rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamist käsitlevaid eelnõusid.

need tingimused heaks kiita, kuid jah, on hea, et Eesti on teinud ka mõningaid märkusi selle paketi kohta, mis on väga olulised tuleviku mõttes. Iseasi muidugi on see, kas Euroopa Liit neid Eesti märkusi arvestab või mitte, aga on hea, et nad on olemas. Ma toon nad välja. Oluline asi on muidugi solidaarsusmeetmed

Aitäh! Ma kõigepealt osutan sellele, et need seisukohad on välja töötatud Siseministeeriumi juhtimisel, mistõttu ma detailideni neid nüansse nüansse ei tea. Adressaat on võib-olla natuke teistsugune. Kuid kindlasti on siin teatud põhimõtted, mida Eesti on minu arvates juba pikalt järginud ja mida ka edaspidi järgib, ehk et kui meile keegi tuleb, kui me kedagi vastu võtame, siis see on meie valik, keda me Eestisse sisse laseme ja keda me ei lase. Meie loome omad tingimused. Jah, Euroopa kontekstis on olemas teatud ühised arusaamad. Sellised

kindlaks jääda. Mina ei jaga teie skeptitsismi selles, et meie seisukohtadega ei arvestata. Minu kogemus on see, et meie seisukohtadega arvestatakse – ja väga hoolikalt arvestatakse. Euroopa riikide seisukohtadega. Kui nad on piisavalt selgelt esitatud, siis ei ole võimalik tegelikult kokku leppida asjades, kui üks või teine riik oma seisukohaga on selgelt vastu.

võeti vastu. Minu kogemus ütleb, et sama kehtib ka teiste reeglitega. Mis puudutab perekonnaliikme definitsiooni, määratlust, siis te teate suurepäraselt, et ma ei ole jurist. Ma ei ole õigust õppinud, mistõttu ma ei saa teile öelda ei konkreetset paragrahvi ega konkreetset seadust. On aga selge, et perekonnaliikmeid on võimalik määratleda, ja minu enese loogika ütleb seda, et need on ikkagi vanemad ja lapsed. Väga lihtne. Aga ma tõesti ei tea, kus kohas, millises konkreetses seaduses või kus paragrahvis see kirjas on. Nüüd täpsustav küsimus. Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu! Austatud minister! Mulle väga meeldis teie vastuse see osa, mis rääkis perekonnast kui vanematest ja lastest. See on väga meeldiv, see on tõesti väga loogiline. Samas te ka ütlesite, et me eeldame ja me tahame, et meil oleks piisav selgus selles küsimuses. Seetõttu on minu teine küsimus kui raamistatud küsimus. Meil eksisteerib perekonnaseadus ja perekonnaseaduse nimi ütleb, et tegemist on perekonda käsitleva seadusega. Kas me võime lähtuda ikkagi sellest ja kas meie ametnikkond võib lähtuda sellest, kas meie inimesed võivad lähtuda sellest, et perekonna definitsiooni me võiksime leida perekonnaseadusest? Kas võiksime? Maris Lauri, Jah, ka seal seaduses võib olla see määratletud, mis on perekond. Aga veel kord: ma võin selle kohta öelda niipalju, et ka perekonnaseadusega, kuna rahvastikutoimingud on Siseministeeriumi valdkonnas, tegeleb Siseministeerium, see on siseministri valdkonnas. Ma tean, on on ettevalmistamisel muudatused, mis puudutavad rahvastikutoiminguid ja ka perekonnaseadust. Millised need täpselt

kasulik ja mõistlik, kui me räägime just nimelt sellest, et ühiskond on edasi läinud ja väga paljusid toiminguid on võimalik nüüd teha turvaliselt ka elektroonsel teel, jättes välja mõistusevastase paberliku bürokraatia. Nii et selle üle käivad praegu diskussioonid ja arutelud. Ma arvan, et perekonnaseisutoimingute poole pealt lähevad asjad selgemaks. Kindlasti saab see selgemaks ka siis, kui Siseministeerium tuleb oma ettepanekutega, mis puudutavad perekonnaseadust, mida nad soovivad seal muuta, milliseid probleeme nad näevad. Aitäh!

Tõsi ta on, et regionaalpoliitiliselt vaadates, kui me kärbime koolivõrku, kui me laiendame majandustegevuse piiranguid metsamaale, võib Eestis tekkida olukord, kus peagi seda internetti seal maal enam vaja ei olegi.

Ma pean tunnistama, et ma olen muidugi isiklikult ka nördinud. Taas kord on valminud üks audit, Riigikontrolli aruanne interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkuse

Kaasatud oleme tihti selliselt, et kui mõni määrus on kokkukirjutamisel, siis saadetakse Riigikogu liikmetele ka [kiri], et andke oma arvamus. See aruanne on kurva sisuga. Ta on eriti kurva sisuga selles mõttes, et me räägime ja rääkisime ka eile digiriigi eduloost, välisminister rääkis, kuidas me viime seda maailma,

esmajärjekorras piirkondadesse või majapidamistele, mille elanikud on avaldanud soovi saada kiirele internetile juurdepääsuühendus. Tõesti, need Riigikontrolli ettepanekud ja tagasiside on väga õiged. Ma tean, et ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister tegeleb sellega. MKM on

on 70 miljonit eurot taastefondi rahast. Ma juhin tähelepanu, et see on ligikaudu sama maht, mis on investeeritud eelmise kümne aasta jooksul.

praktikat, näiteks Soomet, kus väljaehitamine magusates piirkondades on seotud sellega, et võetakse kohustus ka kaugemates piirkondades see välja ehitada. Mulle tundub see väga õiglase lähenemisena. Sellistes magusates piirkondades, kus on palju inimesi, tahavad ju kõik ehitada, aga kaugemates piirkondades on see keeruline ja see nõuab ka rohkem investeeringuid. Oleks loogiline, et need asjad oleksid tasakaalus. Tuleb leida ühine koht

esitanud. Igakülgselt tuleks minu meelest hoiduda sellest, et inimene peab taas kuskile mingit avaldust esitama hakkama. Me teeme rahvaloendusi e‑põhiselt, aga me jõuame sinnamaani, et me ei suuda leida inimesi üles, et neile pensioni viia. Riigi funktsioon ja arusaam peab olema see, et kus need inimesed siis

Me oleme hästi palju rääkinud ju energiaühendustest viimasel ajal, et on lahutatud ära elektriteenus ja võrk. Kui riik tahab, et tagatakse majapidamisele juurdepääs, just nimelt juurdepääs võrgu kaudu, mis on tegelikult tänapäeval ju universaalne lahendus, seda on vaja, on see siis teatud juhtudel kas õhu kaudu või fiksühenduse kaudu, mis kindlasti on parem, aga võib-olla igal pool ei ole jõukohane, siis riik peaks väga selgelt selle plaani maha joonistama ja ütlema kava, kuidas me seda teeme, mis see maksab ja kuidas seda ellu rakendatakse ettevõtlusmeetmetega või kaasates kas või riigiettevõtteid või erasektorit. Täna on asi nii, et et erasektor on öelnud, et nad midagi teevad. Enefit Green, kes viib ellu seda võrgu ehitust, mitte ei paku teenust, ütleb, et nad teevad seda ikkagi seal, kus on rohkem inimesi.

et ootan ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaministrilt väga selget vedamist. Olen talt korduvalt küsinud seda plaani, kuidas me lähme edasi ikkagi niimoodi, et me saame seda raha järjest kasutada. Muidugi, ühelt poolt öeldakse, et see raha ei ole ka piisav, raha on väljaehitamiseks vaja Aga siiani on olnud nii, et võimalikult palju ja võimalikult kiiresti ehitada, ehitada rohkem juurdepääsuühendusi, mis ei ole olnud võib-olla tõhus kasutus just selles võtmes, et seal ei pruugi olla inimesi, kellel seda ühendust vaja on. Olen ka selles nõus, et see võrk on midagi sellist, mis tuleb välja ehitada. Kes seal võrgus hakkab teenust osutama, on eraldi küsimus. Inimeste seisukohast on kõige parem, kui nende ettevõtjate vahel on konkurents, sest konkurents toob hinnad alla. Ehk võrgustik kes seal võrgus saavad teenust pakkuda, on nagu kaks erinevat asja. Nii et olen nende murekohtadega väga nõus, pean seda ka ise väga oluliseks, olen korduvalt ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaministriga rääkinud, et need asjad liiguksid kiiremini ja oleks selgeid tulemusi näha. Sest tõesti, COVID on toonud kaasa

ja toimivat internetiühendust. Need on kaks asja, mis võimaldavad elada igal pool Eestis, ja neid tuleb arendada. Nüüd üks lisaküsimus. Peeter Ernits, palun! Nüüd üks lisaküsimus. Peeter Kui seda omal ajal alustati, siis me riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutasime seda ja öeldi, et mõjuanalüüse polnud, tähtaeg 2020 on [mööda] läinud, 2030 ka ei jõua ilmselt. Ma küsin, kes selle jama eest tegelikult peaks vastutama, et nii-öelda turutõrke piirkondades on ikkagi asi niikaugel. Lisaküsimusena: ütelge oma IT‑ministrile edasi, et

Ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaministri portfellis on see küsimus, ja see on väga oluline küsimus. Olen ka seda meelt ja alati kinnitanud, et Riigikogu liikmete küsimustele tuleb vastata. Riigikogu liikmed on mõnes mõttes valitsusele otsesed tööandjad ja kui küsimusi esitatakse, siis kindlasti tuleb püüda neile vastata. Tihti teile küll need vastused ei pruugi meeldida või ei ole piisavad, aga suhtlus ja kommunikatsioon peab toimima. Saan seda veel kord üle rõhutada. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume üheksanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Riina Sikkut, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on energiapoliitika. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Kui on kriis, siis tavaliselt on tegemist ju väga paljude asjade kokkusattumisega. Nii kirjeldatakse ka meie energiakriisi põhjuseid kui täiuslikku tormi. Ühelt poolt on keeruline geopoliitiline olukord ja erakordselt madalad gaasivarud Euroopa Liidus. CO2‑kvoodi hind ületab ootusi, Narva katelde suure puidunõudluse tõttu on hakkepuidu hind üles läinud.

Aga nüüd on kokku lepitud need meetmed, mis on universaalsed, need, mis on elektri‑ või gaasitarbijatele suunatud. Nüüd on meil pakett paigas. Seda võib hinnata üht‑ või teistmoodi, aga praegu see olukord nii on.Kui me vaatame aasta lõpu peale ette, siis ainuke asi, mida me kindlalt teame, on see, et tuleb ka järgmine talv. talv. Kas te saate inimestele kinnitada, et see, mis sellel sügisel arvetega toimus, järgmisel aastal ei kordu, et valitsusel tuleb plaan,

Tõesti, energiahindade tõus sellisel määral oli šokk kõigile, ja kuigi seal oli elemente, mis olid ettenähtavad, oli seal ka väga palju elemente, mida ei olnud võimalik ette näha. Nii nagu te ütlete, ega

Ma olen teiega absoluutselt nõus, et selgitustööd peab edasi tegema. Miks on nii, et näiteks Soomes on ainult 10% lepingutest börsihinnaga? Sest inimesed ei julge seda riski võtta, kuna hind võib minna väga kõrgeks. Aga jah, hind võib olla ka väga madal, oma südamerahu tagamiseks on 90% inimestest sõlminud fikseeritud hinnaga lepingud.Meil on see proportsioon kuskil pooleks, pooltel inimestel on börsihinnaga lepingud. Seal on mitu põhjust. Üks põhjus on loomulikult see, et need, kes on teadlikumad, on siiamaani saanud nautida väga madalat hinda tänu sellele, et just suvekuudel on elekter olnud praktiliselt tasuta. Alates elektrituru toimima hakkamisest ongi Eestis olnud hinnad umbes 40% odavamad kui näiteks Kesk-Euroopas. Aga Aga kui on madalad hinnad ja sa saad kasu, siis võib olla ka risk, et see hind läheb kõrgeks. See risk ongi nüüd realiseerunud.Teine osa sellest on see, et need, kes ei ole endale paketti valinud või ei olnud paketti valinud, said automaatselt

Mida teie, lugupeetud peaminister, arvate sellest, sellisest definitsioonist, mida keskkonnakomisjon üritab peale suruda Eesti seisukohana Brüsselis läbirääkimistel taastuvenergia direktiivi üle, et puit on

Siiani on biomassiks loetud ju puidujäätmeid, metsategemise jäätmeid, kõike seda, mis mis on elektrituruseaduses loetletud taastuvenergiaallikana. Ma ei ole teadlik, et seda fossiilse kütusena võetakse. Aitäh!

Teiseks, mis on valitsuse plaan ja millal me seda lugeda või näha võiksime? Kas see puudutab ka seaduste muutmist, mida me jõuame siin näiteks kevadistungjärgul ära teha? Valmistudes järgmiseks järgmiseks kütteperioodiks, järgmiseks suureks energiatarbimiseks talvehooajal, mis see plaan on? Kes esitab, millal see siia jõuab, millal saame otsused vastu võtta? Kaja Kas ma saan kinnitada, et midagi sellist ei kordu? Ma tegelikult ei saa seda kinnitada.

selleks liitumiseks modelleerima ümber terve võrgu ja vaatama, kuidas see sinna sobitub. Aga tegelikult need üksikud tootmised ei ole väga suured. Miks ma sellest räägin? Ka seadust on võimalik muuta nii, et see läheks võrguarenduskohustuse hulka, mis tähendab, et see lühendaks

siis järelikult ei tarbi nad elektrit võrgust. Kui on väiksem nõudlus, siis ju hinnad vastavalt sellele reageerivad, mis omakorda toob hindu alla kõikidel teistel. Ka see eeldab näiteks seadusemuudatust, millega majandus‑ ja taristuminister peaks Riigikokku tulema. Nii et jah,

nende inimestega, kellel on rohkem abi vaja ja kes võivad jääda hammasrataste vahele, kellel võib-olla on ka vähem teadlikkust, kuidas mingeid valikuid tuleks teha. Nii et ka need juhendid inimeste aitamiseks, et nad saaksid ise ennast aidata, ma arvan, on väga olulised.

Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud kultuuriminister! Tallinnast väga kaugel, Rõngus, asub üks muuseum, mille nimi on Pillimuuseum. See on kaheksa aastat tegutsenud ja seal on väga palju erinevaid pille, aga peale selle ka kõlareid, mikrofone, pillivõimendeid, videoaparatuuri, transistoreid, lintmakke ja palju-palju muud,

päike looja, kui need nimed saavad nimetatud. Aga see muuseum, eramuuseum, mis on väga populaarne, ei ole riigilt ühtegi senti saanud, kuigi muuseumijuhid on seda korduvalt proovinud. Minu küsimus teile: kas nii jääbki, et ta on liiga kaugel Tallinnast, teatri‑ ja muusikamuuseum on ka Tallinnas olemas, ja vaadaku ise, kuidas hakkama saavad? Tiit Terik, palun! Aitäh, hea Peeter Ernits! Tõepoolest, teie mainitud Rõngu Pillimuuseum, mis MTÜ‑na tegutseb, on ääretult olulise kollektsiooniga ja kindlasti need inimesed, kes seda eest veavad, ühiskondlikus korras nii-öelda, on teinud tublit tööd. tööd. Vastab tõele ka see, et riik toetab erinevaid muuseume, sealhulgas eramuuseume. Selleks on korraldatud taotlusvoorud, mida vaatab läbi komisjon, kes teeb seejärel omad ettepanekud, milliseid muuseume rahastada ja milliseid Vastab tõele ka see, et kui teie nimetatud Pillimuuseum 2021. aastal riigi käest 18 500 eurot küsis, ta seda toetust komisjoni otsuse alusel ei saanud. on küsinud ka hiljem rahvakultuuri keskusest. Ka sellel puhul on komisjon, kes koosneb ekspertidest, öelnud, et arvestades taotluste hulka, erinevaid muuseume ja piiratud ressursse, nende taotlust ei rahuldata.

eramuuseume suurusjärgus 1,14 miljoni euroga ja taotlusi 175 muuseumist on esitanud 41. 41. Sellel mainitud 2021. aastal, kui ka Rõngu oma taotluse esitas, oli neid kuus. Nii et võib öelda, et see voor on ühtepidi väga populaarne, kus raha küsitakse, aga samas on oluline märkida, et kõik muuseumid, kes Eestis tegutsevad,

et selle kena muuseumi tegevus on küll väga tunnustamist väärt, seal on eksponeeritud lisaks teie mainitud eksponaatidele veel ka Marko Matvere elektriline bajaan, tõepoolest, aga komisjoni hinnangul ei ole olnud nende rahastamine nende ressursside piires võimalik. Nüüd täpsustav küsimus. Peeter Ernits, palun!

nii, nagu muuseumile kohane on. Ma rõhutan, et Pillimuuseumis on kõik see digitaliseerimine ja inventeerimine nii nagu peab, see on korras. Endise muuseumijuhi ja muuseumiühingu juhina

neid mitte tühjade kätega jätta. Aga mida te soovitate teisele Tartumaa muuseumile, Pillimuuseumile? Initsiatiiv on küll tore ja silmad säravad, aga

Mis puudutab lennundusmuuseumi, siis siin on oluline märkida, et tegu on populaarse kohaga, mida inimesed külastavad. Kas seda alati on võimalik muuseumi kriteeriumidesse panna? Siin on tõlgendamisruumi muidugi võimalik leida. Olen ka ise lennundusmuuseumi juhiga suhelnud, meil on olnud mõned telefonikõned ja olen neid tõepoolest ka sõnas toetanud, mis, ma loodan, väljendub mingil hetkel ka selles, et kui kriisiabimeetmete raha jagamise juures nad esitavad oma taotluse, siis minu kolleegide hinnangul on võimalik vaadata nende eelarvele otsa ka selle pilguga, mida COVID on põhjustanud piletimüügitulus. Nende tegevuseks on toetust avalikust rahast meie esialgsel hinnangul võimalik leida. Nii et soovin jõudu ja jaksu kindlasti ka Rõngu Pillimuuseumile. Teie soovitus, ma saan aru, võiks olla ka see, et kui ma Tartumaal visiidil olen, siis ma neid külastaksin. Kindlasti me otsime võimalusi. Aga mis puudutab komisjoni otsuseid, siis tavaliselt on hea toon olnud see, et minister

Nii et kui te soovite küsida, palun lülitage sõnavõtusoovi nupp sisse. Andke kõigepealt teada, kellele te küsimuse esitate, ja siis esitage küsimus. Peeter Ernits, palun! Aitäh! Kui selline võimalus on, räägiks ikkagi energeetikast ja räägiks peaministriga. Me Me siin natukene taastuvenergia direktiivist rääkisime. Oli rõõm kuulda, et puit ei ole fossiilne kütus, nagu mõned teie võitluskaaslased arvavad. Aga me arutasime ka täna seda probleemi Brüsseli diplomaatidega. Kuidas te vaatate selle peale, et kõiki neid rohepöördeinitsiatiive, mida praegu Brüsselis arutatakse, peaks tõsiselt võtma? Ma küsin teilt ühte asja: kas see transpordi ja hoonete

eri riikidel erinevad murekohad. Ühelt poolt on ambitsioonikus kindlasti teretulnud, aga teiselt poolt on tõesti olukord, kus näiteks Eestis

sõita, vaid lihtsalt sellepärast, et meil ei ole võimalusi osta uusi ja keskkonnasõbralikumaid autosid. Kui pannakse koormus peale just sellistele transpordivahenditele, siis see tabab raskemalt inimesi just kaugemates piirkondades,

vastuolu, et leida säästlikumaid vahendeid selleks, et tagada majanduskasvu, aga nii, et looduse ressursse ei kurnata ära. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Riina Sikkut, palun!

Ikkagi ergutada inimesi, just eakamaid inimesi, vaktsineerima, tegema ka tõhustusdoose, mis kaitsevad raske haigestumise eest, et inimesed haiglasse ei satuks. Omalt poolt, loomulikult, meil on

Tõesti, vaktsineerimisega hõlmatust tuleb tõsta. Praegu me ka kontrollimeetmetest loobuda ei saa. Inimestele, kes ei ole vaktsineeritud, on soovitus hoida distantsi teiste inimestega lihtsalt sellel põhjusel, et kui see haigus teid tabab, siis ta võib teid tabada nii, et te satute haiglasse, põete seda haigust nii raskelt, et sellel on väga rasked tagajärjed. Aitäh! Ma lõpetan küsimuse käsitlemise. Ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid küsimuste eest, ma tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid